Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Držani tajnik Mate Raboteg. Izvolite. **Raboteg, Mate** Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče Sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. istaknem značaj ovog Zakona po hrvatske strateške interese. Dakle, mi to već znamo, ali mislim da je ovom prigodom potrebno posebno naglasiti da je naša zemlja država sa preko tisuću otoka i otočića na kojima živi oko 130 tisuća stanovnika. I poradi toga, poradi toga je hrvatski Jadran jedan od naših najvrednijih gospodarskih i najvažnijih strateških potencijala. Što zahtjeva prema tome i njegovo adekvatno čuvanje i zaštitu. Suverenitet naše zemlje se prostire nad unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem, što opet čini više od 50% površine kopna u dijela Republike Hrvatske. Uz to određena suverena prava i jurisdikcija Republike Hrvatske se protežu i nad epikontinentalnim pojasom i zaštićenim ribolovno ekonomskim pojasom. I upravo zbog toga je za našu državu izuzetno važno pravno, gospodarsko i sigurnosno uređenje odnosa na moru i na morskoj obali, uključujući naravno i zaštitu suvereniteta i suverenih prava u skladu sa normama međunarodnog prava mora. Dakle, mi za tu kvalitetnu zaštitu moramo imati odgovarajuće sposobnosti i biti u mogućnosti pravodobno sprječavati sve neželjene pojave, znači imati primjerenu organizaciju. Sve misije i zadaće koje je provoditi obalna straža Republike Hrvatske u funkciji su dakle zaštite prava i interesa države na moru, pa su logično, shodno tome definirani i prihvaćeni, pa i od strane ovoga Doma i u drugim strateškim dokumentima primjerice onima koji se odnose na područje obrane, kao dugoročnom planu razvoja. Dakle, ovim zakonom, donošenjem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske stvara se zakonodavni okvir koji će Republici Hrvatskoj putem Obalne straže omogućiti učinkoviti nadzor i kontrolu hrvatskog suvereniteta suverenih prava i jurisdikcije u različitim režimima mora. Dakle, evo, malo pobliže o samoj organizaciji. Obalna straža Republike Hrvatske po prijedlogu ovoga Zakona biti će ustrojena u Hrvatskoj ratnoj mornarici, kao što sam već naglasio sukladno dugoročnom planu razvoja, ali kao poseban entitet. Dakle to nije militarizacija operativnog postupanja. To je formiranje jedne zasebne organizacije cjeline sa prepoznatljivim obilježjima svojih sredstava, plovila i letjelica sa prepoznatljivim znakovljem koji će se razlikovati od znakovlja i od izgleda koju imaju sredstva Hrvatske ratne mornarice. I sa svojom organizacijom i sa svojim nadležnostima i vertikalom u kojoj, kroz koju su određene nadležnosti ostalih tijela državne uprave. Temeljni poslovi i zadaće. Evo ukratko dakle kakva bi bila podjela poslova u odnosu na ostale subjekte. Temeljni poslovi i zadaće Obalne straže su zaštita suverenih prava i provedba jurisdikcije Republike Hrvatske u prvom redu, dakle kao temeljna uloga u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu i na otvorenom moru, te u u ostalim dijelovima mora, dakle u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama pružanje potpore ostalim tijelima državne uprave u poslovima iz njihove nadležnosti i koji su također definirani ovim Zakonom. Zakonom se predviđa da Obalna straža ima zapovjedništvo nadležno za planiranje i provedbu zadaća i za koordinaciju sa drugim nadležnim tijelima. Isto tako poslove Obalne straže mogu obavljati samo ovlaštene osobe i to na temelju izobrazbe i obuke koju će steći dakle sukladno propisima nadležnih nadležnih tijela državne uprave. Pa primjerice ako se govori o nadzoru onda sukladno odgovarajućim propisima. Ako se govori o kontroli prometnih puteva itd., što je u nadležnosti drugih ministarstava svi djelatnici Obalne straže kroz proces izobrazbe moraju imati kvalifikacije koje ih legitimiraju za takve poslove. Za usmjeravanje i nadzor tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, dakle za središnju koordinaciju među postojećim službama osniva se tzv. Središnja koordinacija za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru kojoj predsjedavaju naizmjenično na rok od godinu dana predstavnici Ministarstva obrane, mora i predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova. Ta Središnja koordinacija dakle daje smjernice za izradu plana zajedničkih aktivnosti i posebnih planova, posebnih planova u okviru drugih tijela, nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru i donosi godišnji plan zajedničkih aktivnosti. Ona kao svoje, potporni organ ima stručno tijelo koje je sastavljeno od predstavnika nadležnih ministarstava i ono izrađuje sve te planove, smjernice i druge materijale potrebne za rad, a predsjedavajući stručnog tijela je zapovjednik Obalne straže. Radi mogućnosti zajedničkog planiranja i učinkovitog operativnog postupanja na terenu, ustrojavaju se na razini županiji tzv. jedinice koordinacije kojima predsjedava predstavnik Ministarstva mora. Ustrojavanjem Obalne straže ministar obrane izdvaja iz Hrvatske ratne mornarice sredstva pa će to biti konkretno 9 brodova koji dakle više neće biti brodovi Hrvatske ratne mornarice u potpori tradicionalnih borbenih zadaća, to će biti brodovi Obalne straže sa posebnim oznakama. I isto tako iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva helikoptere, četiri helikoptera i dva pilatusa, a u potpori su jasno i ostali sustavi. sustav radarskog motrenja na Jadranu koji je u neprekidnom radu 24 sata, operativno i zapovjedno središte dakle Hrvatske ratne mornarice je također sa svojim zapovjedno-informacijskim sustavom je na dispoziciji zapovjedništvu Obalne straže i naravno logistički i ostali obučni kapaciteti Hrvatske ratne mornarice su u potpori te organizacije. Koje su zadaće? Zadaće su dakle poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u zaštiti suverenosti, u skladu sa pravima koje Republika Hrvatska ima u pojedinim dijelovima mora pa se prema tome predlaže dakle, da Obalna straža u suradnji s drugim tijelima obavlja poslove i zadaće u borbi protiv terorizma i morskog razbojništva, sprječavanju širenja oružja za masovno uništavanje, sprječavanju krijumčarenja roba i osoba na moru u skladu sa međunarodnim pravom i propisima Republike Hrvatske. U zaštićenom ribolovnom ekološkom pojasu također obavlja nadzor i zaštitu morskog okoliša, prirodne i kulturne baštine, a u unutarnjim vodama kao što sam rekao i teritorijalnom moru pruža potporu nadležnim tijelima za nadzor i zaštitu morskog okoliša morskog okoliša i prirodne kulturne baštine. Isto tako će u suradnji sa nadležnim tijelom za morsko ribarstvo u ZEP-u pretežno obavljati nadzor i zaštitu morskog ribarstva jer već sada ima potrebne sposobnosti za to, u unutarnjim morskim vodama će pružati potporu tijelu nadležnom za nadzor morskog ribarstva. Isto tako dakle, kada je riječ o sigurnosti plovidbe i o traganju i spašavanju. Po donošenju ovog zakona donijet će se i podzakonski propisi kojima će se razraditi pojedine odredbe ovog zakona, a koje će donijeti ministar nadležan za poslove obrane u suradnji, odnosno uz suglasnost resornih ministarstava. još jednom želim naglasiti činjenicu da obalna straža ovim prijedlogom iako se ustrojava u Hrvatskoj ratnoj mornarici, organizacijski i funkcionalno neće ukinuti ostale sudionike u nadzoru i zaštiti interesa Republike Hrvatske na moru nego uspostavlja učinkovitu organizaciju i jasnu odgovornost za provedbu zadaća i optimizira postojeće kapacitete. Dakle ona ne preuzima niti ograničava nadležnost drugih tijela na moru nego dopunjava njihove nadležnosti i pruža im potporu za izvršenje zadaća koje su im dane važećim propisima. I dakle ovaj model koji predlažemo ovim zakonom, prema tome maksimalno i usklađeno koristi postojeće ljudske i materijalne potencijale svih tijela državne uprave nadležnih za nadzor i zaštitu i ostvarivanje prava i interesa Republike Hrvatske na moru te slijedom toga poštovane gospođe i gospodo zastupnici, ja predlažem da ovaj Visoki dom podrži predloženi tekst zakona jer je on vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku i on će omogućiti učinkoviti nadzor i kontrolu hrvatskog suvereniteta, suverenih prava i jurisdikcije u različitim režimima mora te vas pozivam da svojom potporom ovom prijedlogu, omogućite osnivanje i početak rada Obalne straže Republike Hrvatske na koju čekamo od samostalnosti Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Da li predstavnici odbora žele? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo na samom početku ja bih izrazio svoje zadovoljstvo što smo napokon dobili na klupama i što danas raspravljamo Zakon o Obalnoj straži, međutim nije mi jasno i tu bih molio predlagatelja da mi odgovori na pitanje zašto idemo po hitnom postupku. Dakle pred nama je jedan jako ozbiljan zakon kojeg možda ljudi koji ne poznaju dovoljno materiju, nisu ni svjesni šta donosi. Po mojoj procjeni taj zakon će nekoliko stotina milijuna kuna koštati porezne obveznike i o takvoj jednoj ozbiljnoj priči čini mi se da ne bi bilo dobro razgovarati po hitnom postupku u ovom predizbornom vremenu kad se sve ili većina nekakvih političkih odluka pa onda i ova zakonodavna stavlja u tu predizbornu priču. Neću govori o edukaciji, neću govoriti o opremi itd., dovoljno vam je recimo od ponedjeljka pročitati pročitati recimo "Jutarnji list" da vidite s kakvom opremom raspolaže Hrvatska ratna mornarica da bi ispunila zadaće koje pred njom između ostalog postavlja i ovaj zakon. Sjećate se u dva navrata u ovom sazivu Sabora klub SDP-a je predlagao također Zakon o obalnoj straži i ako mi dopustite samo u jednoj rečenici koja je razlika između ovog koncepta kojeg sada imamo, odnosno prijedloga na klupama i onog kojeg smo mi predlagali. Dakle ovaj koncept ide za time da predlaže da imamo Obalnu stražu u Hrvatskoj mornarici, a mi smo predlagali da imamo Hrvatsku mornaricu u Obalnoj straži. Ja neznam, nisam vidio nikakvo pisamce, nikakvo izvješće Ministarstva vanjskih i nikoga koji kaže da je ovaj zakon usklađen sa praksom europskih zemalja. Možda nekoliko rečenica zapravo kako ta praksa izgleda u Europi. samo dvije zemlje u Europi imaju ovaj model. To su Norveška i Island. Mislim da nema potrebe trošiti riječi zašto Norveška i zašto Island. To su jedine dvije zemlje, uz Tursku ako nju računamo da je u Europi, dakle to su jedine dvije zemlje zapravo koje imaju i da tako kažem ocean u svom prostoru, odnosno gdje imaju tu potrebu da nadziru i to jedno šire da ga tako nazovem morsko ili oceansko područje. Turska je tu opet radi toga što ima tri, što ima ne znam tri mora, dva prelaza itd., itd. Doduše u nekim zemljama poput Italije, a posebno Španjolske i Portugala postoji ta jedna vojna dimenzija, odnosno angažira se vojska, odnosno mornarica u situacijama kada se za to procijeni da je potrebno. Međutim ono što mene brine i što ne vidim iz ovog Prijedloga zakona odgovore na neka pitanja. Vi se sjećate da jedan od glavnih prijepora ili pregovora sa Srbijom ova država je vodila i oko granice i nadzora granice, pa smo uvijek kad smo pregovarali još od 2000. pa sve do neki dan zapravo uvijek isticali taj problem da recimo Srbija povuče vojsku sa svojih granica. Ovim Prijedlogom zakona Hrvatska će biti jedna od rijetkih zemalja, da ne kažem jedina zemlja koja vraća vojsku na granice. Htjeli vi to ne priznati to je tako. pročitate li lijepo zakon detaljno vidjet ćete da to znači to. Ja mislim zapravo da je to nedopustivo. S druge strane ono što posebno meni nije jasno i što je možda čak može biti i predmet Ustavne tužbe, a to je da se vojsci, odnosno Hrvatskoj ratnoj mornarici daju policijske ovlasti. To nemate ni u jednoj zemlji. Isto tako da se Hrvatskoj vojsci daju carinske ovlasti. Međutim, postavlja se i jedno krucijalno pitanje. To ako iščitate glavu 2 i 3 vidjet ćete da to nije jasno. Dakle tamo se kaže da da policija i carina, odnosno ovi drugi segmenti ispomažu Obalnoj straži, jer to znači i tu bih molio odgovor da je MORH, odnosno Hrvatska vojska da su nadležni, odnosno da su nadređeni Hrvatskoj policiji, odnosno carini, da ne kažem inspektorijatu itd. Dakle, mene interesira situacija recimo Krešimir IV. zatekne mog prijatelja Antišića negdje riba gdje ne smije ribat i tamo ga ferma, a svi znamo da Krešimir IV. se ne može zaustaviti, da on baš ne može stati ako ima malo more, istovremeno dođe i policija. Čija je sad tu nadležnost? Mislim kako će se takve situacije na moru rješavati, jer obzirom da nam ostaje. Na moru nam dakle sa istim ovlastima ostaje i policija i carina i ribarska inspekcija, dakle cijeli državni inspektorijat, lučka kapetanija. Istovremeno dobivamo dakle Obalnu stražu koja ima sve te ovlasti. Tko je sad tu prvi, tko drugi, tko treći? Tko će eventualne sporove rješavati? Znate što? Ja nisam Ja nisam sklon kao Dalmatinac i koji zna da Hrvatska i da je budućnost Hrvatske u turizmu vjerovat da strane nautičare kojih je sve više hvala Bogu na Jadranu, a nadam se da će još biti više trebaju zaustavljati brodovi Hrvatske vojske. Mislim da nitko da nitko neće biti zapravo s tom varijantom zadovoljan. Da Hrvatska ima otvoreno more, da ima ne znam toliko i toliko prostora prema tom otvorenom moru, pa bih i rekao ajde možda ok, ta priča stoji kao u Norveškoj ili Islandu. Čak i jedne Sjedinjene Američke Države u svojoj obalnoj straži imaju naglašenu, recimo kao i Talijani, odnosno nešto manje nego Talijani tu civilnu komponentu. Hrvatska obalna straža bit će jedina zapravo obalna straža u kojoj neće biti te civilne komponente. Ja iz zakona nisam vidio zapravo koliko će koštati obrazovanje i edukacija vojnog kadra, postojećeg kadra za obalnu stražu i ja ne vidim da smo mi toliko bogata država i da se možemo ponašati kao pijani milijoner, milijunaš kako hoćete i zapravo zapravo trošiti novce poreznih obveznika. Istovremeno postoji policija sa svojim resursima, istovremeno postoji lučka kapetanija sa svojim resursima, Državni inspektorijat sa svojim resursima, itd., itd. i ne vidim zašto već postojeći resursi nisu mogli zapravo ući u tu priču osiguravanja Jadrana, nego idemo na jedan novi model. Ako Ministarstvo obrane, odnosno Hrvatska ratna mornarica nema viziju i strategiju šta će raditi sutra kad Hrvatska uđe u NATO i kad postane dio Schengena, unutar Schengena i Europske unije onda to se zapravo po meni ne može rješavati ovakvim zapravo rješenjima. Mislim da postoji dosta još prostora i detalja. Obzirom da nemam namjeru sad ulaziti u pojedine varijacije i rješenja koja nudi ovaj Zakon jer jednostavno mislim da on nije dobar, da je on neracionalan i da je loš, da je kombinacija u onom smislu da imamo jednu civilnu agenciju u kojoj će Hrvatska mornarica bit pridruženi član i obavljati specijalne i specifične zadaće mnogo bolji nego ovo što danas ima. Kažem i naglašavam, posebno me interesira zašto predlagatelj nije dostavio mišljenje Ministarstva vanjskih poslova o stupnju usklađenosti ovog Zakona sa europskim zakonodavstvom. ne tako davno iz Bruxellesa su bile prema Norveškoj upućene određene poruke vezano za ustroj i način funkcioniranja njihove obalne straže. Ja ne bih volio da sutra Hrvatska dođe u poziciju da zapravo isto tako primi određene sugestije da ovaj način formiranja i funkcioniranja obalne straže nije primjeren nekakvoj europskoj praksi. Dakle, da pokušam rezimirati i zaključiti. Predlažem predlagatelju ako je već izabrao model u kome će Hrvatska ratna mornarica biti ključni subjekt u obalnoj straži da bi morao onda posebno razmisliti o tome da se bez obzira da li su oni formirani kao posebni entitet kako je rekao predlagatelj ili nekako drugačije, to nije bitno. Zapravo razmisli o tome šta to znači kad nekome, kad recimo nekome u Hrvatskoj vojsci, dakle u Hrvatskoj mornarici dajete policijske ovlasti. Jako opasna priča. Ili kad mu dajete da može zapravo vršiti pretres prtljage itd. Zašto Hrvatska ratna mornarica u konceptu obalne straže nije ostala u onom dijelu borbe protiv terorizma, borbe na otvorenom moru protiv krijumčara itd. i što je u onom konceptu kojega je SDP predlagao bilo i predviđeno. Na kraju krajeva moram priznati da je to zanimljivo da su predstavnici, doduše sad su neki novi predstavnici Hrvatske mornarice koji su 2003. bili uključeni u radnu skupinu oko obalne straže zapravo podržali onaj koncept, a očito je sad nešto se desilo novo pa se taj koncept i ta priča promijenila. Dakle završavam sa prijedlogom predlagatelju da povuče ovaj Prijedlog zakona bez obzira što se nalazimo pred izborima, jer mislim da je preozbiljna tema i da bi zapravo trebalo povesti računa o suštini priče, a suština priče jeste da je Jadran sa svojim resursima jedan od osnovnih da ne kažem osnovni potencijal razvoja Republike Hrvatske. I da zapravo se treba u cijeloj toj priči oko njegove zaštite voditi zapravo s time šta on znači, a ne dnevno političkim ili trenutnim potrebama ili odnosima političkih snaga. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Krešimir Ćosić.

Dobro. Poštovani gospodine potpredsjedniče! Evo, možda na uvodu bih rekao sljedeće. Nije točno da samo dvije države imaju ratnu mornaricu i Obalnu stražu. U materijalu koji su mi dostavili stoji ovako: Prikaz zemalja koji imaju ratnu mornaricu i Obalnu stražu, citirat ću samo neke: "Argentina, Kanada, Kina, Estonija, Finska, Gruzija, Njemačka, Japan, SAD itd." Evo, toliko za uvod. Referenca koja ima svoje ime i prezime. Jedno su osobni stavovi i komentari. Drugo su reference koje dolaze od stručnih tijela koje se bave profesionalno i stručno ovim pitanjima. E sad, dozvolite da kažem nekoliko riječi. U svakom slučaju problem uspostavljanja, strukturiranja i pozicioniranja Obalne straže u okviru državne uprave nije jednostavan ni lagan. samo neko svoje osobno iskustvo koje pokazuje da uspostavljanje ovog važnog tijela u Republici Hrvatskoj traje ja bih rekao preko deset godina. Sjećam se da smo još 1996. godine u suradnji s određenim institucijama NATO-a i određenim američkim konzultantima pokušavali riješit pitanje pozicioniranja Obalne straže. Razgovori na razini ministara obrane, ministra kako se tad zvalo prometa, pomorstva itd., Ministarstva unutarnjih poslova. Svako je imao razloge za i protiv. Nema idealnog rješenja. Svako rješenje koje postoji ima svoje pluseve i svoje minuse. Prema tome, nakon deset godina ili jedanaest godina organiziranih napora tijela državne uprave zajednički surađujući Ministarstvo obrane, Ministarstvo mora, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge institucije tražile su najbolje rješenje i dobili smo rješenje koje danas imamo pred sobom. Različita kao što sam rekao rješenja postoje u različitim državama i ni jedno od tih rješenja nije statičko tj. nije vremenski varijantno. Mijenjaju se Obalna straža npr. u Sjedinjenim Američkim Državama nekad je bila u sastavu Ministarstva obrane, zadnjih godina nakon svega onog što se dogodilo u terorističkom napadu 2001. godine postaje sastavni dio Ministarstva domovinske sigurnosti. Mi smo naše časnike što se tiče pripremanja i školovanja u institucijama Obalne straže Sjedinjenih Američkih Država počeli već slati tamo kroz tzv. IMET program, UNORFOG i mnoge druge prestižne obrazovne institucije još od 1996. godine. I evo, pitanje koje se nameće ja bih rekao, normalno je, prirodno i logično koji je od tih različitih modela najbolji? Ja bih rekao svaka država ima svoja iskustva, tradicije. Ima pravo tražiti ona rješenja za koja ona drži da su najracionalnija, najučinkovitija i najfunkcionalnija u danim okvirima organizacije državne uprave i u danim u danim proračunskim limitima. I u tom smislu bez obzira što sam osobno nekad bio vrlo sklon drugim rješenjima koja su naglašavala potrebu da zadaća Obalne straže bude posebno naglašena u formi civilne institucije jer zaista može biti neugodno u nekim situacijama kad brod Hrvatske ratne mornarice ili …/Govornik se ne razumije./… brod Obalne straže vrši neke zadaće koji imaju dualni karakter, nisu samo vezane uz nadležnosti Obalne straže. Ali to je sad pitanje tzv. standardnih, operativnih procedura koje moraju precizno i jasno definirati kako se u provedbi svake od zadaća funkcionira i tko je za što nadležan kako bi se očuvale nadležnosti postojećih ministarstava. To je jako važno. U svakom slučaju rekao bih jednostavno najbolji model je onaj koji će uz postojeće resurse osigurat maksimum učinkovitosti i funkcionalnosti. I čini mi se da je ovaj model najbolje rješenje u danom trenutku jer zaštita zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa je u logističkom smislu, u financijskom smislu, u tehničkom smislu najsloženija i najzahtjevnija. I te resurse ni jedno od ovih ministarstva, posebno ne Ministarstvo mora, posebno ne Ministarstvo unutarnjih poslova nema. I mislim da je tu najtežu zadaću bilo prirodno dodijeliti Ministarstvu obrane odnosno Hrvatskoj ratnoj mornarici. Jer u kratkom vremenu kad počinje implementacija provedbe ZERP-a osigurat plovila, osigurat zrakoplove, osigurat helikoptere ni jedno drugo ministarstvo ne bi bilo u stanju Prema tome, mislim da smo na tragu onog rješenja koje će najbrže moć počet funkcionirati. Svakako kad govorimo o Zakonu o Obalnoj straži i kad govorimo o člancima ovog zakona onda moramo naglasiti jednu važnu stvar koja je sačuvana u okviru ovog prijedloga zakona i koja je najvrjednija organizacijska forma koju upravo ima Republika Hrvatska i koju mnogi u međunarodnoj zajednici podupiru kao dobro i kvalitetno rješenje, a odnosi se na koordinaciju. Koordinaciju koja prisiljava sva ministarstva da sačuvaju svoj identitet, da međusobno surađuju osiguravajući maksimalnu učinkovitost. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, Ministarstvo financija, Carine, Ministarstvo kulture, zaštita hrvatskog podmorskog blaga, Ministarstvo vanjskih poslova itd. Svakako kad govorimo o funkcijama Obalne straže a posebno bi ja rekao kad govorimo o zadaćama koordinacije onda taj tzv. integrirani nadzor Plave granice je važna zadaća i nemojmo kad govorimo o ovom zakonu, kad govorimo o Obalnoj straži zaboravljat da je ustvari ona stožerna institucija. Ne Obalna straža nego koordinacija u kojoj sudjeluju sva ministarstva, brane svoj identitet, brane svoje nadležnosti ali su prisiljena surađivati kako bi se ograničeni resursi koji su zaista mali u odnosu na zahtjeve, potrebe racionalizirali. I mislim da kad raspravljamo o ovom zakonu onda svakako treba naglasiti i ulogu i zadaću te koordinacije s obzirom na činjenicu da se sigurnosna scena jasno u globalnom smislu je značajno promijenila. Ona se promijenila svakako i u svojim dijelovima koji se odnose na probleme na moru. Tradicionalne zadaće Hrvatske ratne mornarice, hladnoratovskog karaktera zaista nemaju pravog smisla ni opravdanja i zbog toga mislim da je bilo racionalno tražiti novi identitet Hrvatske ratne mornarice vodeći računa o njenim organizacijskim sposobnostima, tehničkim sposobnostima, logistici i infrastrukturi, obrazovnim institucijama koje ona ima za razliku od drugih institucija i vjerujem da ćemo sigurno kroz ovo rješenje ako ga pravilno interpretiramo, ako ga pravilno implementiramo svakako sa nedostajućim odredbama, sa jasnim standardima i operativnim procedurama koje će osigurati da se izbjegnu konflikti interesa u različitim zadaćama koje se nameću ovim zakonom. I evo možda nekoliko riječi o pojedinim člancima ovog zakona. U članku 3. jasno stoji da je Obalna straža sastavni dio Hrvatske ratne mornarice. Zapovjednik Obalne straže je časnik Hrvatske ratne mornarice kojeg imenuje i razrješava Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Pripadnici Obalne straže su časnici, dočasnici, mornari i vojnici, ali ja bih svakako naglasio i tu komponentu službenici i namještenici koji u funkcioniranju i ustroju Obalne straže moraju imati odgovarajuću visoku razinu, visoki profil kako bi se naglasila ta dualna namjena koju ima Obalna straža, da to nije samo vojna institucija nego i civilno-vojna institucija koja balansira potrebu civilno-vojnih odnosa. Dalje, evo zadržat ću se kratko još na članku 8. Mislim da je to ključni članak ovog zakona. Za usmjeravanje, nadzor tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru ustrojava središnja koordinacija koja već postoji, koja funkcionira za nadzor i zaštitu prava interesa Republike Hrvatske na moru. Središnju koordinaciju sačinjavaju imenovani predstavnici Ministarstva za obranu, pomorstvo, unutarnje poslove, ribarstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo, financije, vanjske poslove, kulture, pravosuđa itd. I to sve pokazuje koliko su problemi rješavanja svih ovih problema i pitanja koja su vezana uz zadaće i odgovornosti različitih tijela i različitih dijelova državne uprave Ono što mislim da je isto tako dobro i treba naglasiti, da je dobar kompromis koji ja bih rekao čini ovaj cijeli zakon u cjelini dobro izbalansiranim da središnjom koordinacijom predsjedavaju naizmjenično na rok od godinu dana predstavnik ministarstva nadležnog za obranu, predstavnik ministarstvo nadležnog za pomorstvo i predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. I mislim da su to dobri iskoraci kako bi dobili jedan ja bih rekao moderniji zakon koji odgovara i kriterijima i interesima Europske unije jer moramo znati da Europska unija na drugačiji način gleda na ova pitanja u odnosu na NATO naglašavajući puno više ovu civilnu komponentu, svakako NATO zadržava onaj svoj profil koji je isto tako važan i čini mi se da smo ovim prijedlogom zakona nakon dugog niza godina, nakon jedanaest godina uspjeli doći do jednog dobrog prihvatljivog rješenja racionalnog koje će uspjeti ja bih rekao stručno i kompetentno adresirati sve one probleme s kojima se susrećemo s kojima se susrećemo kad su u pitanju zaštita suverenosti i suverenih prava, jurisdikcije Republike Hrvatske na moru ali isto tako i pitanja suzbijanja i sprječavanja terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala, sprječavanja proliferacije oružja za masovno uništavanje, suzbijanje piratstva itd., mnogobrojne zadaće od onih koji se također odnose na zaštitu morskog okoliša, prirodne i kulturne baštine, operacije traganja i spašavanja. I vjerujem da će koordinacija koja funkcionira kroz usvajanje ovog zakona kao i Obalna straža u okviru Hrvatske ratne mornarice biti prilog daljnjoj sigurnosti na hrvatskom moru. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite.

kad je u pitanju Obalna straža o kojoj se jako dugo govorilo, jako dugo raspravljalo. Bilo je čitav niz zakonskih prijedloga, rješenja koja su se kretala u različitim pravcima. Ono što je ustvari najvažnije nije bitno u kojoj organizacijskoj cjelini će se naći Obalna straža, nije bitno na koji način će ona biti pozicionirana. Bitno je koliko će ona biti efikasna i koliko će ona u naravi ispunjavati one ciljeve i zadaće koji su primarni i zbog kojih su i i naveli i postali glavni razlozi da se Obalna straža kao takva osnuje sa svim svojim temeljnim zadaćama i ciljevima. Naravno, bilo je onih koji su tvrdili da se može organizirati na ovaj način, bilo je onih koji su smatrali da se treba organizirati unutar nekih drugih ministarstava, bilo je onih koji su smatrali da ona treba biti poveznica više ministarstava. Praksa, posebno praksa u Hrvatskoj kad su u pitanju međusobna povezivanja ili tijela koja koordiniraju među raznim tijelima javne vlasti, među ministarstvima koja su zadužena za one prilike ili za one okolnosti koje možemo podrazumijevati pod izuzetno opasnim, izuzetno nužnim, koji trebaju dati odgovore na određena pitanja koja i nisu najmirnodopskija i nisu ponekad najmirnodopskija. Tada naravno Ministarstvo obrane dobiva prevagu kod tog ili takvog načina odlučivanja jer uistinu u suvremenom svijetu koji je naravno obilježen raznim ugrozama, a more je na neki način postao način, sredstvo putem kojega upravo te ugroze dolaze bilo u obliku krijumčarenja, bilo u obliku mogućih izazova terorizma, bilo u obliku ugroza pod pod gospodarstvo, bilo u obliku ugroza ekološke sigurnosti. Sve te ugroze kada je u pitanju more uvijek imaju jako dalekosežne posljedice i praktično su nenadoknadive kada su u pitanju katastrofe koje se mogu dogoditi. Druga tema koja nezaobilazno pripada sadržaju ove tematike je naravno ZERP toliko osporavan, toliko prizivan, toliko odgađan koji naprosto bez obalne straže kao okosnice sustava koji će nadzirati, kontrolirati, usmjeravati, kažnjavati i registrirati naprosto njega nije moguće postaviti na dvije noge. On može biti na jednoj nozi, na pola noge. Ali bez obalne straže ZERP ne može doživjeti svoju temeljnu, primarnu funkciju, a to je da se zaštiti jedan ogroman akvatorij 25000 km2 hrvatskog mora. Zbog toga i na toj po meni strani leži prevaga u korist Ministarstva obrane iz razloga što on, ne toliko jaka i ne toliko moćna i ne toliko brojna svoja sredstva koja ima na raspolaganju može promtno i odmah staviti u funkciju obalne straže i konačno u funkciju pokušaja da se uspostavi nadzor nad ZERP-om. Naravno da uz ovu operativnu odluku, politički smo nadam se donijeli i nećemo je više mijenjati a to je 1.1. 2008. godine i da će taj datum ostati kao takav. Naravno, valja se nadati da će nakon donošenja ovog zakona biti dovoljno vremena, snage da se upravo pripremi obalna straža da može raditi svoje temeljne zadaće i funkcije, kažem posebno kad je u pogledu ako izuzmemo ovu opću i univerzalnu sigurnost koju treba naravno pokrivati i ovo pitanje samog ZERP-a jer je on dosta složen posao. Znači, radi se i o se i o stručnosti nadzora, radi se i o poštivanju međunarodnih ugovora koji naravno će egzistirati u to doba i obalna straža će se sa svima njima suočiti. Ono naravno što uvijek može izazvati različite polemike, može izazvati različita tumačenja je kako bi to sve bilo da je drukčije postavljen ovaj zakon. U pravu će biti samo onaj koji će pokazati kroz utjelovljenje prakse kroz iduću kalendarsku godinu 2008. da obalna straža funkcionira. Ona će biti u pravu i ukoliko se u potrebnim sredstvima proračuna za 2008. godinu na poziciji Ministarstva obrane sredstva dovedu makar do razine koje nam nalažu ugovori, ugovori, iskustva i praksa drugih zemalja koji su u postupku pregovaranja o ulasku u NATO. Znači, ona razina udjela u bruto društvenom proizvodu. Naravno da će kad je u pitanju obalna straža neće biti dostatna ova, ovaj dio flote koji je ovdje naveden da već postoji u okviru obalne straže jer on i nije baš najmlađi, nije baš najadekvatniji za nadzor te dosta te dosta složene kompozicije koje treba obalna straža pokrivati, te naravno trebat će naravno daleko veća sredstva na poziciju upravo jačanja sadržaja obalne straže napraviti da se ne bi dogodilo da napravimo mrtvo slovo na papiru, da se ne bi dogodilo da donesemo zakonom koji se jednima može sviđati drugima ne. Ali njegov glavni bit je sadržaja da može obavljati ulogu i zadaću koja mu je namijenjena, a to je kontrola, nadzor sigurnosti uredovanja i zaštite onih vrijednosti koji su predmet ovog zakona i koji na neki način služe u zaštiti suvereniteta, suverenih prava, jurisdikcije Republike Hrvatske na moru itd. Prema tome, sama praksa načina na koji ćemo se odnositi prije svega prilikom kreiranja novog proračuna, ali i načina na koji ćemo se odnositi u smislu potpore onim pozicijama ću dati odgovor na pitanje kakva će biti obalna straža, u kojoj mjeri će udovoljiti na izazove koji su pred njome i definitivno oni će, znači period iza donošenja zakona bit će važniji za ocjenu stanja da li je zakon efikasan ili nije nego što je danas oprečna promišljanja koja postoje kod ovog zakona ili bi postojale i kod drugog oblika ovog Zakona o obalnoj straži. Znači, današnja rasprava je daleko lakša. Neće nitko pogriješiti tko glasa za ovaj Prijedlog zakona o osnivanju obalne straže. Ali ukoliko se nakon toga ne dade snažna potpora ovom segmentu koji je jako bitan za zemlju koja se sa pravom naziva pomorska zemlja, za zemlju koja se naziva zemlja otoka, za zemlju koja se naziva zemlja koja svoje more izuzetno cijeni i želi jasno da bude suverena na tom svom moru. Prema tome, mi svi skupa bi trebali prije svega kad se danas raspravlja o ovom materijalu i ovom prijedlogu zakona ne lomiti se na opciji koja je odabrana, nego prije svega pokušati stvoriti ambijent da se uistinu stvori

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Upravo je pred nama jedan Prijedlog zakona o obalnoj straži Republike Hrvatske. Ja bih rekao jedan povijesni prijedlog zakona iz jednostavnog razloga što Hrvatska ima najdužu obalu u Jadranskom moru – kopneni dio dužine 1880 km i otočni dio 4398 km. Naravno da treba ponavljati i to da je Hrvatska zemlja od 1242 otoka i otočića i da na njima živi 130 000 stanovnika. Ovaj prevažan dio konačno nakon 17 godina od postojanja novoutemeljene hrvatske države imamo nešto što je doista važno kazati, a to je Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske. Vrlo jasne koncepcije. Vrlo jasno i razlozi koji su za donošenje po hitnom postupku naglašeni su i navedeni i važno je da na kraju ova koncepcija koja je modernija najprije u upravljanju i koja je iskoristila najracionalniji način za usmjeravanje i nadzor tijela za nadzor i zaštitu prava interesa Republike Hrvatske, gdje je ustrojena Središnja koordinacija za nadzor potom je predstavnike nadležnih ministarstava u Središnjoj koordinaciji imenuje Vlada. Također je važno naglasiti da Središnjom koordinacijom predsjedavaju naizmjenično na rok od godinu dana predstavnik ministarstva nadležan za obranu, za unutarnje poslove i za pomorstvo. I na kraju izbor, čini mi se najvažnije čovjeka jest upravo zapovjednika Obalne straže, on je časnik Hrvatske ratne mornarice, a imenuje ga i razrješava predsjednik Republike na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Dakle i izbor i način imenovanja vrlo precizno i jasno naveden. A ovo posebno iz razloga što će nam s time biti još sigurnija plovidba, što je traganje i spašavanje biti učinkovitije i što će doista zaštita morskog okoliša prirodne i kulturne baštine u cijelosti biti poštivana. Naravno ne treba zanemariti niti nadzor morskog ribarstva, što kažem od 1. siječnja 2008. stupit naša ona davno priželjena zaštićena ekološko-ribolovni pojas koji će moći doista nadzirati jedino Obalna straža. Ono što treba pozdraviti jest upravo predlagatelja koji je sa jednom minucioznošću, temeljitošću obradio sve komponente. Tako da doista možemo biti zadovoljni, a i ponosni što konačno je ovaj Prijedlog zakona pred nama i treba ga čim prije prihvatiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Anton Peruško. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Jasno je da je Hrvatska izrazito pomorska zemlja. Pa bez obzira što smo u procesu pretvorbe i privatizacije na hrvatski način uništili kvalitetno hrvatsko pomorsko brodarstvo po prirodnim resursima, po tradiciji, po značaju kojega ima Jadran. Jadran je najvredniji hrvatski resurs i njega je potrebno efikasno štiti, s njime efikasno upravljati, njega iskorištavati. I da, meni je apsolutno jasno da je Hrvatskoj potrebna Obalna straža. Mi smo toga bili, te činjenice svjesni i ranije. Znam da je tek 17 godina od hrvatske samostalnosti, da je trebalo tih 17 godina rješavati mnoga važnija pitanja za državu i za građane Republike Hrvatske. Ali nužno je potrebna Hrvatskoj Obalna straža. I svjesni te činjenice mi smo kao klub SDP-a u svibnju 2005. godine uputili u saborsku proceduru Prijedlog Zakona o Obalnoj straži kojega smo mi vidjeli organizirano po jedinstvenom modelu i kao civilna institucija, ono što je plastično rekao kolega Lučin govoreći u ime kluba SDP-a. Vidjeli smo ratnu mornaricu u Obalnoj straži, a ne obrnuto. Tada da vas podsjetim na prijedlog matičnog odbora, Odbora za pomorstvo, ovaj Sabor je donio zaključak na ljeto 2005. godine kojim je obvezao Vladu Republike Hrvatske da pripremi svoj Prijedlog Zakona o Obalnoj straži do konca 2005. godine kako bi Obalna straža mogla startati 1.6.2006. godine. Znači od tog zaključka Sabora koga je Vlada bila dužna provesti, a nije ga provela, prošlo je gotovo 2 i pol godine i danas mi na posljednjoj sjednici Sabora u ovom sazivu po hitnom postupku donosimo Zakon o Obalnoj straži, ono što nismo bili u stanju pripremiti i donijeti u 2 i pol godine od zaključka ne nikoga drugoga nego upravo ovog Sabora. I sad ja jučer na matičnom odboru izrazim ogorčenje, a što mogu nego izraziti ogorčenje kad druge moći nemam, zbog silovanja procedure, jednostavno silovanja procedure. Na koji način se danas pojavljuje ovaj Zakon po hitnom postupku? To smo pokušali jučer prilikom utvrđivanja Dnevnog reda, pa ako se sjećate u jednom trenutku kod elektronskog glasanja nije predsjednik Šeks je utvrdio da nema kvoruma. I onda smo poslovničkom makinacijom koja je dakako legalna i dopuštena išli na ručno glasanje i onda sam i ja ubrojen u kvorum, a nisam htio da budem, da činim kvorum iz jednog jednostavnog razloga što sam pokušao na svaki način sugerirati da odustane od hitnog postupka i da se staloženo u miru pripremi jedan prijedlog zakona koji će zaista, koji Što se ovim, ja u odredbama ovog Zakona o člancima Zakona ne želim uopće diskutirati jer je on potpuno suprotan konceptu za koga se zalažemo. Ja mislim da je on nepopravljiv, da njega treba jednostavno vratiti i uputiti u redovnu proceduru. U ove 2 i pol godine ako ništa drugo ja sam organizirao i učestvovao u dva Okrugla stola, jedan u Puli, jedan u Rijeci, gdje su bili prisutni svi predstavnici pomorskog gospodarstva, luka, lučkih uprava, udruga malih brodara, ribara, svjetionika, plouputa, pa svih civilnih struktura koje djeluju na moru. I niti jedna civilna struktura ne daje potporu ustroju Obalne straže u okviru Ratne mornarice. Pomno sam slušao kolegu Ćosića kad je govorio u ime kluba HDZ-a i u jednom trenutku je istakao ono što sam ja jučer rekao na odboru, da ovim Zakonom ne rješavamo ništa već samo socijalni status određenog broja dočasnika i časnika Hrvatske ratne mornarice u novom ustroju, što je meni potpuno jasno i logično. Ali to se moglo na drugi način. Pa molim vas lijepo, u svibnju 2005. godine kad smo mi uputili Prijedlog Zakona o Obalnoj straži u proceduru jedan od navoda, odgovora Ministarstva obrane, evo pogledajte otprilike je glasio, zakon nigdje izrijekom ne spominje MORH, Hrvatsku ratnu mornaricu, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračnu obranu kao bitnu sastavnicu za provedbu zadaća buduće Obalne straže Republike Hrvatske, što daje naslutiti da formalno dijelovi Oružanih snaga Republike Hrvatske neće biti u ustroju Obalne straže, ali da će se njeni kapaciteti i resursi obilato koristiti kroz instituciju koordinacije s drugim tijelima državne uprave … Njeni resursi. Ma koji su to resursi njezini? To su resursi Hrvatske države i hrvatskih građana i bili oni, dakako kad ih imamo, da će biti u funkciji države Hrvatske ali što moraju biti baš u poglavito odnosi, kaže dalje. To se poglavito odnosi na Službu traženja i spašavanja u zahtjevima za uključivanje brodova i zrakoplova Oružanih snaga, vizualni i radarski nadzor unutar optičkog i radarskog dosega, zahtjevima za dostavljanje kursnog nacrta i radarskih pozicija brodova i sl. Koristeći zamislite naše kapacitete, ljudske i materijalne resurse, a ne snoseći financijsko opterećenje u najmanju ruku nije korektno izuzev ako se ne nađe mogućnost korektne i objektivne naplate korištenja usluga. Dakle jasno je, ali to se moglo riješiti na jedan sasvim, ovi kapaciteti koje danas ima Hrvatska ratna mornarica, nama su dakako potrebni i ti ljudi i ti časnici i ti dočasnici. Međutim Jadran je jedna od prestižnih nautičkih destinacija, jedno zatvoreno more i nitko me ne može uvjeriti da ovo osnivanje Obalne straže u okviru Hrvatske ratne mornarice znači u određenom smislu militarizaciju Jadrana što je neprimjereno za jednu ovakvu prestižnu destinaciju i za ovakvo more i ovakve otoke koje ima Republika Hrvatska. Idemo na jedan koordinativni model. Jednu instituciju formiramo koja će biti nad institucija, kao da nemamo dosta negativnih iskustava sa tim razno-raznim koordinacijama, kao da nam to i danas nije jasno. Pa kada govorimo o tim resursima, negdje u to vrijeme negdje 2004. godine neki su mediji objavili podatke o broju zaposlenika u Ministarstvu mora i svim institucijama i brodovima itd. da sada ne zadržavam ovaj Sabor jer čini mi se da ste tako odlučili pa da će vjerojatno tako i biti, ali bez mog glasa u svakom slučaju i nikad za njega neću. Međutim želim reći, Vlada se u obrazloženju prijedloga ovoga zakona stalno poziva na ZERP i da će Obalna straža efikasno štititi ZERP. Što nam Vlada zapravo ovim prijedlogom poručuje? Da vladini resori nisu u stanju provesti odluku Sabora o proširenju i jurisdikciji Republike Hrvatske na Jadranskom moru a koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine, ako se ovaj zakon ne donese po hitnom postupku. Nismo spremni provesti tu odluku, a donešena je hvala Bogu 15. prosinca 2006. godine. Što rade onda sva nadležna tijela državne uprave čiji se poslovi i zadaci i čije odgovornosti što je najvažnije, neće promijeniti donošenjem ovog zakona. Što je spriječilo Hrvatsku ratnu mornaricu da sudjeluje u radu vladine koordinacije i pripremi se zajedno sa ostalim tijelima za primjenu saborske odluke? U Europi i u svijetu ovo je bilo malo prepucavanja je li, samo Norveška i Finska, znamo te podatke. Postoje različiti modeli organiziranja obalne straže. Neki od njih su temeljeni na koordinativnom modelu, a neki kao Grčka i Velika Britanija imaju organizirane obalne strže u okviru tijela državne uprave nadležna za poslove pomorstva. U svakom slučaju u premoćnoj veličini slučajeva, riječ je o civilnoj straži, službi ustrojenoj od profesionalaca u pravilu pomoraca školovanih i obučenih za te poslove. Nesporno je da je Republici Hrvatskoj potrebna Obalna straža kao što sam rekao, međutim uvjeren sam da bi se postigla daleko veća efikasnost organizacijom Obalne straže kao samostalne vladine agencije koja bi u svojoj nadležnosti imala i sve funkcije Obalne straže od borbe protiv terorizma i krijumčarenja ljudima morem do sigurnosti i nadzora plovidbe te zaštite mora i onečišćenja. U takvom sustavu vojska bi svakako imala svoju ulogu u pružanju potpore kada je potrebno. Smatram da niti jedan razlog kojeg je predlagatelj naveo ne opravdava donošenje ovog zakona i zaključujem svoju raspravu jer čini mi se da vrijeme ističe, prijedlogom da se ovaj zakon uputi u redovnu proceduru. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključni, nadam se kratak osvrt predstavnika ministarstva, gospodina Mate Raboteka, državnog tajnika. Izvolite. Pa evo gospodine dopredsjedniče ja ću zaista nastojati biti što je moguće kraći, ali ako to i ne bude baš izuzetno kratko onda će to biti rezultat činjenice da se barata sa podacima koji jednostavno nisu točni i imam potrebu onda da osvrtom na pojedina pitanja i na pojedine rasprave jednostavno pojasnim neke stvari malo bolje. Dakle što se tiče hitnog postupka, evo idem redom, gospodin zastupnik Šime Lučin je, a evo ovdje i gospodin Peruško, kažu zašto hitni postupak. Pa gospodo zato što imamo zato što imamo odluku o izmjenama i dopunama odluke Hrvatskoga sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru i po tomu je Hrvatski sabor odlučio da će za države članice Europske unije primjena pravnog režima, dakle to je dopuna izmjena odluke, izmjena i dopuna dakle da će primjena pravnog režima zaštićenog ribolovnog ekološkog pojasa započeti najkasnije sa datumom 1. siječnja 2008. godine. od kada će za ribarske i druge brodove Europske zajednice se primjenjivati ribolovni ekološki propisi Republike Hrvatske? Pa gospodo zar nije krajnje vrijeme da donesemo ovaj zakon i podzakonske propise koji slijede za učinkovito funkcioniranje Obalne straže. Idemo dalje. Europska iskustva. Zašto Ministarstvo vanjskih poslova nije sudjelovalo u pripremi ovoga zakona. Da gospodo, sudjelovalo je Ministarstvo vanjskih poslova u redovnoj proceduri, osjećam da su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i sudjelovali na radnoj skupini za ZERP dakle kao posebnom tijelu i između ostaloga vama na znanje bili su i predstavnici ribara koji su podržali upravo hitnu proceduru za ovaj zakon, predstavnici ribara je oni najbolje znaju šta to znači ako nemaju pravu zaštitu svojih prava i interesa na Jadranskom moru. E sada malo molim vas, ostala EU iskustva. Tu su zaista velike mistifikacije u pitanju. Ali evo idem prije toga na militarizaciju operativnog postupanja. Ja moram i spominje se šengejska granica, spominje se kako nam izlazi vojska zamislite na granicu. Moram reći da po Zakonu o nadzoru državne granice se opisuje postupanje i ovlasti granične policije u nadzoru i zaštiti kopnene granice i graničnih prijenosa. U odnosu na morski prostor zakon spominje samo granične prijelaze na obalnom rubu i na otocima. Ne spominje se pomorska policija i državna granica na moru. Prema tome, nadležnost postupanja policijskih stanja sviju država se odnosi samo na državni teritorij kako se proglašeni ZERP ne može smatrati državnim teritorijem, već prostorom nad kojim su proširena određena prava. Dakle normalno je onda da u tim prostorima, a to je i naglašeno ovim Zakonom Hrvatska ratna mornarica, odnosno i tu evo i sam sebe ispravljam povodom dakle upravo pojednostavljenja ne Hrvatska ratna mornarica, nego Obalna straža jer Obalna straža nije Hrvatska ratna mornarica, ona upravo u tom ZERP-u dakle ima ona prava koja ne može imati policija, jer je to Zakon o nadzoru državne granice ne omogućava. I samo par podataka. Dakle Obalna straža nije Hrvatska ratna mornarica. To je posebna služba, sa posebnim znakovljem, ali mora imati jasno definirano ljudstvo, opremu, komunikaciju, objekte i jasno definirane procedure planiranja i funkcioniranja i to naravno ima značajke vojne organizacije, ali nikako ne predstavlja militarizaciju u operativnom postupanju. Samo par podataka. U svijetu gospodo postoje različiti modeli organizirane Obalne straže. Mnoge pomorske zemlje imaju takav model da su im ratne mornarice najvažniji čimbenik nadzora i zaštite interesa na moru. Ne postoje ni jedne zemlje u kojoj je ratna mornarica unutar obalne straže, ali postoji mnogo zemalja u kojima je obalna straža unutar ratne mornarice. Dakle 28,62% obalnih država u svijetu zadaće obalne straže obavlja isključivo u ratnoj mornarici, odnosno sa ratnom mornaricom, 29,37% zemalja ima obalnu stražu kao posebnu organizaciju u sastavu ratne mornarice. Ja ovdje zaista moram navesti evo neke europske primjere, Prikaz zemalja koje imaju obalnu stražu u sastavu ratne mornarice. Nizozemska, Norveška, Poljska, recimo poljska granična straža pomorski odjel formiran je 12.7.'91. i dio je mornaričkog zapovjedništva. Norveška. U travnju '77. osnovana je obalna straža operativno podređena zapovjedništvu obrane Norveške.

Recimo Australija, Bugarska, bliže nama zemlje Malta, Novi Zeland, Portugal. prikaz zemalja koje imaju i obalnu stražu i ratnu mornaricu. Klasičan primjer Sjedinjene Američke Države. To su bogate zemlje. Argentina, Kanada, Kina, Japan, Grčka. Ukratko, postoji statistika gospodo da 59,12% zemalja dakle one zemlje koje imaju 59,13% udjela u svjetskom bruto nacionalnom proizvodu, dakle najbogatije zemlje svijeta imaju posebnu ratnu mornaricu i obalnu stražu kao odvojene službe. 24,16% udjela dakle onih zemalja koje imaju četvrtinu udjela u bruto nacionalnom svjetskom dohotku imaju samo ratnu mornaricu. Dakle, zaključak je i 66 zemalja u svijetu ima samo ratnu mornaricu, ratnu mornaricu i obalnu stražu 11 zemalja, a samo obalnu stražu, ima i takvih zemalja koje imaju policiju i carinu i samo obalnu stražu bez ratne mornarice ima ih 29. Obalna straža u okviru Hrvatske u okviru ratne mornarice, u sastavu ratne mornarice vrlo česti primjer, a nemamo niti jedan primjer da je ratna mornarica dio obalne straže. Tek toliko oko svjetskih iskustava i oko militarizacije operativnog postupanja. Dakle, nema sukoba nadležnosti. Mi smo u članku 7. Zakona o obalnoj straži rekli da će na brod obalne straže biti prema potrebi ukrcani policijski djelatnici, djelatnici carine i ostalih službi koje su nadležne za provođenje dakle nadzora i zaštite i mjera zaštite Jadranskog Jadranskog mora. Prema tome, ako brod obalne straže u teritorijalnom moru zaustavi prekršitelja ili brod u nedozvoljenoj radnji, on ga zadrži do dolaska djelatnika. To je razrađeno sve i u postojećem koordinativnom modelu gdje imamo standardne operativne procedure, dok ne dođe dakle brod pomorske policije ili nadležne službe ili taj isti brod privede u najbližu luku. Ako je na otvorenom moru, ako ima ovlaštenog djelatnika koji je stekao dakle ovlasti temeljem obuke u sukladno programu koji određuje ministar unutrašnjih poslova onda taj djelatnik može izvršiti kontrolu. Hrvatska ratna mornarica izdvaja sredstva za obalnu stražu i prvenstveno djeluje unutar ZERP-a jer jedino ona smije djelovati unutar ZERP-a, a u teritorijalnom moru i u unutarnjim morskim vodama je potpora i ne vidim tu zaista nikakve kolizije. ne vidim tu zaista nikakve kolizije. Oni djelatnici obalne straže koji će obavljati carinske, nadzorne ili policijske poslove, oni moraju imati sve one ovlasti koje ima odgovarajući djelatnik nadležnih ministarstava sukladno programu i sukladno dozvolama koje izdaje resorni ministar. U pravilu će funkcioniranje biti takvo da će se djelatnici iz tih ministarstava ukrcavati na na brodove obalne straže ili će brod obalne straže dakle sprovesti određenog prekršitelja do najbližeg, dakle u najbližu luku ili do, ili će čekati pristanak broda pomorske policije itd. Radi se o potpori u unutrašnjim morskim vodama teritorijalnom moru, a u prvom redu u nadzoru i zaštiti u ZERP-u. Ja zahvaljujem onim diskutantima koji su shvatili intencije ovoga zakona a to je ne dakle militarizacija operativnog postupanja nego izdvajanje sredstava u smislu racionalne upotrebe postojećih resursa u jednu novu službu koja će zajedno sa postojećim službama na postojećem koordinativnom modelu koji je provjeren i koji funkcionira dati najbolje rezultate. Naravno slažem se sa gospodinom Markovom da to nije, da sredstva, postojeća sredstva Hrvatske ratne mornarice koja će ići u Obalnu stražu nisu dovoljna. Nisu dovoljna, mi smo toga svjesni. Gospodo! U sljedećem razdoblju izgradnja novih sposobnosti Obalne straže, izgradnja brodova koji će imati mogućnost ophodnje i nadzora, dužeg vremena boravka na moru itd., je naš prioritet. To je prioritet financijskog plana i obrambenog proračuna Ministarstva obrane. Zato su predviđena sredstva u dugoročnom planu razvoja. Zato postoji razumijevanje ovoga Sabora čim je prihvatio taj dugoročni plan razvoja. I to će biti naš tržišni, tržišna zadaća ubudućem. Mi sada imamo sredstva da već u skoro vrijeme nabavimo jedan ili više dakle kroz izgradnju domaćeg brodogradilišta i na druge načine novih brodova koji će onda uz ovo što imamo zaista moći potpuno pokriti ono što se očekuje od buduće Obalne straže. Gospodine dopredsjedniče, evo ja sam toliko. Mislim da ima dosta nerazumijevanja. Možda je trebalo malo nekih prethodnih rasprava, ali mislim da je dovoljno dugo da se ovaj zakon kuha. Dovoljno dugo djeluje i koordinacija da se vidi da to funkcionira. Najgore bi bilo ostaviti tako da se ide u drugo čitanje, pa da onda to se rastegne a da sutra kada budemo morali primjenjivati zakon da to nemamo sa čime raditi. Hvala lijepa. Iako su moje nade u pogledu kratkoće nisu ostvarile ja priznam da je bilo potrebno dat ova obrazloženja sva i zahvaljujem gospodinu državnom tajniku. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Gospodin Peruško izvolite! **Peruško, Anton vezano za podatke koje je državni tajnik dao, ja ću ispraviti samo jedan, a to je da je Ceh ribara podržao donošenje ovog zakona po hitnom postupku. To je netočno. Točno je da je Ceh ribara podržao donošenje zakona po hitnom postupku jer im gori pod petama, ali ne ovakvog zakona. To ste mogli i danas u medijima pročitati izjavu predsjednika Ceha ribara Hrvatske u "Glasu Istre", "Novom listu", ja ne znam da li su drugi mediji objavili, ali mogli ste pročitati. Prema tome, to je netočno. I želim se zahvaliti gospodinu tajniku što je i na odboru i ovdje iako indirektno rekao da ja nisam shvatio. Ja priznajem nisam shvatio ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovom zakonu **Šeks, Vladimir